**Milenko Jovanov** Poslovnik – dostojanstvo.Mislim da ste na ovo morali da reagujete i da presečete iz prostog razloga što je ovo narativ koji je jako opasan.Dakle, ovo je uvredljivo za državu Srbiju i sramota je da se ovakve reči kažu u ovom parlamentu, jer nije ni zbog koga u Srbiji ni jedna majka zakukala, nego se srpski narod branio na vekovnim ognjištima na kojima je živeo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a to što je neko branio sopstveni narod, ne može biti greh, nego u svakom slučaju, može biti samo nešto što treba pozdraviti.Dakle, ne može se napadati neko zato što je narod branio, nego treba postaviti pitanje onima koji ga nisu branili gde su bili kad se branio srpski narod. Hvala.

jednoj stvari ste bili pošteni i dostojni i rekli ste da niste ni slušali ni čitali ekspoze, a dali ste sebi za pravo, i poslanički mandat vam to daje, da razgovarate o onome što niste ni čitali, ni slušali, ni pratili jer vas to ne interesuje. Vi apriori znate šta je plan Vlade, jer na taj način svakako pokušavate da obesmislite sve ono što država Srbija treba da radi u narednom periodu, a suštinski ste obesmislili vaš politički nastup jer pričate o nečemu o čemu ništa ne znate i bavite se pretpostavkama, bavite se nagađanjem i, pre svega, ste se bavili prošlim vremenima, što je naravno meni šlagvort kada pričamo o tim prošlim vremenima da se osvrnemo malo na njih i da ih analiziramo.Počeli ste opet udvorički prema ljudima o kojima nikad niste mislili, govorim o radnicima, da, zaboga, eto mora da se radi 1. i 2. maja. Ne mislim da narodni poslanici zbog toga su kažnjeni jer mnogo drugih radnih dana kada drugi ljudi rade narodni poslanici nisu bili u zasedanju. Ako mislite na administraciju i zaposlene u Narodnoj skupštini, što sam i sinoć čuo, da smo njih kaznili, pa vi ste baš lepo pokazali kako se brinete o njima time što ste ih gađali toalet papirom i vređali prošli put. Toliko se brinete o zaposlenima u Narodnoj skupštini i prosto ste zabrinuti za njihova radnička prava, što moraju da rade 1. i 2. maja. Neće plakati zbog toga, ali su plakali kada ste ih gađali i vređali prošli put na sednici Skupštine Srbije.Tada kada ste vi vodili državu zaista ljudi nisu ni morali da brinu da li će imati vremena za odmor pošto je 500.000 ljudi bilo manje zaposlenih, pošto je minimalna zarada bila 15.170 dinara, pošto je inflacija bila 11,4%, a kurs potpuno uništili, kurs dinara u odnosu na evro, sa 83 dinara na 123 dinara. Stopa nezaposlenih mladih je bila 56,3. Javni dug, opet pravite

i zaduži se 35.000 dinara. Nominalno deluje da se više zadužio, ali više zarađuje, jača mu je osnovica i mnogo lakše održava i servisira taj dug. To su elementarne stvari, a vi se predstavljate,i uvek ste se predstavljali, za nekog ko dolazi iz sveta biznisa to bi morali znati.Naš rast, odnosno rast našeg BDP-a nam otvara prostor da uzimamo one kreditne linije ili procese zaduživanja koji nam daju dalju razvojnu šansu Srbije. I tu je druga ključna razlika. Kada ste se zaduživali, kada ste pravili ovaj javni dug od 79% vi ste ga trošili na javnu potrošnju, a mi koristimo kreditne linije na razvoj infrastrukture, na razvoj privrede, na jačanje privrednog ambijenta Srbije i stoga rastu plate i penzije, a ne iz javnog zaduživanja. Zato danas Srbija ima daleko, daleko zdraviju i bolju ekonomiju.Pomenuli ste Kosovo i Metohiju. Neverovatno mi je da ste se dotakli te teme, jer ste baš vi pričali najpohvalnije o Aljbinu Kurtiju kada je po drugi put izabran za predsednika tzv. vlade Kosova. I za njega ste rekli da je principijelan političar sa kojim bi se mogao postići dogovor. Pa, videli smo kako smo postigli dogovor s Kurtijem, tako što nas je sve manje, sami ste rekli. Vi Srbiji stavljate na teret, vi predsedniku države i Vladi stavljate na teret to što Kurti radi i što proganja, proteruje, vrši pogrom nad Srbima, hapsi, upucava, a Međunarodna zajednica suštinski ćuti o tome. A vi ste sami Aljbina Kurtija ocenili kao principijelnog i kooperativnog čoveka s kojim može da se priča. godina smo odlagali ono što je vaš potpredsednik potpisao, a tiče se tablica i ličnih dokumenata. Deset godina smo odlagali da se to ne implementira.Isto tako, da vas podsetim da je u tom mandatu od administrativne linije neko pokušao da pravi granični prelaz i hvalili se time i prikazivali to kao uspeh u pregovaračkom postupku, a onda ste napravili najkardinalniju grešku koju danas skupo plaćamo i zbog koje smo svi zajedno u velikoj muci, a to je da ste pregovarački postupak oko Kosova i Metohije izmestili iz UN u EU, znajući

govori o tome koliko ste principijelni, kako sve vreme sebe predstavljate i da vi govorite uvek istinu.Dakle, 24 sporne privatizacije. Pa, znate šta, saglasan sam da nije utvrđena odgovornost, nažalost, to je pitanje za pravosudne organe, ali sam saglasan sa pokojnom Vericom Barać koja je rekla da je to bio kriminal, a ja da dodam, to je kriminal koji je bio u doba kada je nekada vaša zajednička stranka, jedinstvena stranka, vodila državu. Te 24 sporne privatizacije su se desile u vašem vakatu, a ne u doba od kada je SNS ili Aleksandar Vučić odgovorni za državu. Pa mi nije jasno iz kog osnova vi spominjete da nije utvrđena odgovornost, osim ako kritikujete pravosuđe i tužilaštvo? S te strane bih mogao da razumem, ali ako govorite i ukazujete da su te privatizacije sporne, onda suštinski politički napadate politiku, stranku kojoj ste sami pripadali, pripadali, vodili, jedni druge često isključivali i na čudan način kvalifikovali, a posle se svi ujedinili.Tiršova, rekli ste gradimo Nacionalni stadion, a ne gradimo Tiršovu 2, gradimo i Nacionalni stadion, a za šest dana, evo merite, merite, kad prođe Vaskrs, počinje izgradnja Tiršove 2, kao što smo i rekli. Evo, nek ostane zabeležno, može svako da pogleda šta i kako će biti i šta je istina, da li ono što ste vi govorili ili ono što sam ja rekao.Spomenuli ste zdravstvo, zdravstvo koje se isto suštinski nadovezuje na pitanje ekonomije i snage jedne države. I tu su pokazatelji vrlo egzaktni, godine lekar opšte prakse u Srbiji je imao 53.931 dinar mesečno platu, januara 2024. godine lekar opšte prakse u Srbiji ima 148.608 dinara, medicinska sestra u Srbiji je te 2012. godine imala 32.454 dinara platu, medicinska sestra u našoj državi januara 2024. godine ima 80.193 dinara platu. Rast plata za lekare opšte prakse je 120%, a rast plata medicinskih sestara u ovom periodu od 12 godina je 147%. Valjda i to treba da simboliše ili signalizira da je Srbija na lošem putu i da propada.Spomenuli ste i Bugarsku, članicu EU. Ne znam što ste je vređali, što ste o Plovdivu tako negativno govorili. Mislim da to nije mali grad i nisam siguran da nema eksperte, grafologe, istražne organe, ne znam ko je i šta je vama dalo za pravo da vi ocenite da li Bugarska i njene institucije imaju kredibilitet da utvrđuju relevantne činjenice koje se tiču baš za događaje u Bugarskoj. Vi ste imali zanimljivu ekskurziju sa Bugarima, pa ste tako „Junajted mediju“ prodali nekom Bugarinu za 25 miliona evra a onda, gle čuda, taj Bugarin je vrlo brzo izvršio dalju tranziciju pa prodao istu tu firmu za 100 miliona evra Draganu Šolaku. Eto te Bugarske iste koju ste spomenuli. Nije vama ona tako strana i neprijatna i gadna, nego kad vam odgovara i te kako je mogla da vam odradi posao.Voleo bih da ste se svi zajedno izjasnili po ključnim pitanjima o kojima sam govorio u ekspozeu. Ni reč od vas nisam čuo oko prijema Kosova tzv. Kosova u Savet Evrope. Ni reč niste rekli oko Rezolucije Rezolucije u UN gde pokušava da se žigoše ceo srpski narod i pre svega Republika Srpska, ali sa ozbiljnim političkim i pravnim konsekvencama za našu državu i za celokupni srpski narod. To niste spomenuli, jer ne smete to da dotaknete da se ne bi zamerili onima kojima kojima treba da podnesete račun kako i šta radite i šta govorite, kao što je bilo u Srbiji, nažalost, do 2012. godine.Oko masnih fota. Igrate se vi masnih fota oko izbora, pa negde učestvujete, negde ne učestvujete, u zavisnosti da li je grad, gradska opština ili je drugi grad, pa malo sednete na stolice, malo ustanete sa stolice. To su masne fote kojim vi zamajavate građane i ponižavate građane Srbije, jer time potpuno obesmišljavate sve što pričate o izbornim uslovima i izbornim procesima, jer je nemoguće da izborni procesu u jednom gradu su ovakvi, a u drugom gradu drugačiji.Nije moguće, jer je isti birački spisak, jer je isti ambijent, jer je ista država. To je prazna priča. Vama ista pravila odgovaraju na nivou grada, na nivou gradskih opština ne odgovaraju, pa vam u jednom gradu bolje odgovaraju, pa vam u drugom gradu manje odgovaraju. To nije zasnovano na relevantnim pravnim i političkim činjenicama, nego na istraživanju javnog mnjenja, pa procenjujete tamo gde vam je bolje da izađete izlazite, tamo gde vam nije dobro, gde ćete doživeti loš rezultat, tamo nećete da izađete.Ni Bog otac ne može da shvati gde vi izlazite, ko izlazi, ko sa kim izlazi, zašto izlazi ili zašto ne izlazi. Pre svega se ne razume zašto neko ne izlazi. To su masne fote koje vi igrate svaki dan da bi zauzeli neko odborničko mesto, ili neku poziciju u lokalnoj vlasti ili lokalnoj samoupravi, a možete građani Srbije zamisliti šta bi bilo kada bi pravili vladu, kakva bi to bila igrarija, kakva bi to bila rašomonijada, kakva bi to bila, izvinite na izrazu, zaista sprdnja sa našom državom. Ne daj Bože da takvo vreme više ikad dođe. Ne ponovilo se ono što nam se dešavalo do 2012. godine, daleko bilo, nek to ostane istoričarima da ocene, a mi da idemo napred, u bolju i izvesniju budućnost.

statusno bi trebalo da budu i dalje u Savetu bezbednosti i zato je i predsednik Vučić mogao da govori tamo i pre nekog vremena. Ovo je trebalo da bude tehnički.Što se tiče Aljbina Kurtija, tu ste u pravu. Ja uvek kada pogrešim javno priznam. Očekivao sam od njega, kao čoveka koji je išao u zatvor zbog svojih nekih stavova, a kada uzme neku vlast dole, da se ponaša kao neki Rugova ili Demaći. Nažalost, on se ponaša kao pravi zločinac, što ima za posledicu zaista mnogo toga lošeg što se dešava našem narodu na Kosovu i Metohiji i svu se oko toga možemo, oko jedne stvari, složiti.Što se tiče ostalih stvari, nisam bio vlast, bio sam gradonačelnik. Bio sam potpredsednik DS i prihvatam deo odgovornosti.Što se tiče Tiršove,

tamo.Pobedio sam Vučića 2012. godine, stavljajući svoje ime u ime liste u Beogradu, najtežeg političkog protivnika, i tu ćemo se svi složiti ovde, jer niko ne misli o njemu da nije pametan i jako dobro zna šta radi, ali samo je pitanje rezultata.Ne bih govorio o svojoj kompaniji, o platama. Prođite ulicama Beograda i pogledajte kako se odnose zaposleni u gradskim preduzećima koji su svi primljeni za stalno, pa da govorimo o radnicima.Za nisam govorio o masnim fotama, gospodine Vučeviću. To su one fote sa nekim seksualnim tamo dešavanjima. Ja sam govorio o običnim fotama, bez toga, pa vas molim da to primetite. Ne želim da ulazim u to kako ste došli do ovih masnih, zaista. Hvala.

I vama je i meni i svima, ne samo u skupštinskoj sali, nego u celoj Srbiji, je poznato da niste bili samo gradonačelnik grada Beograda. Vi ste obavljali važne i ozbiljne poslove na nacionalnom nivou. Bili ste ministar za nacionalni investicioni plan ili program. Bili ste direktor te kancelarije kod predsednika za kapitalne investicije. Vi ste bili i te kako uključeni za ključne infrastrukturne razvojne projekte koji se doduše nisu izveli, koji se nisu desili, ali ste trebali da ih vodite i bili ste zaduženi za njih. Očigledno ne toliko uspešno za državu, verovatno mnogo uspešnije za vas.Kažete da ste pogrešili oko Kurtija, jer ste računali da je bio u zatvoru, pa da će tako resocijalizovan izaći i shvatiti da treba da živi u multikulturalnom društvu. Da vas podsetim, Aljbin Kurti je bio u zatvoru zbog secesionizma. Nisu to bili njegovi obični politički stavovi, nego se čovek zalagao da se Kosovo i Metohija otcepi od Srbije. On je bio osuđen zbog terorizma. On je bio osuđen zbor rušenja ustavnog poretka države Srbije. Nije čovek osuđen zato što je švercovao dve paklice cigara ili je ne znam šta drugo radio u pogledu saobraćajne odgovornosti ili privrednih čak prestupa, nije ni bitno. Čovek je rušio državu. Šta ste mislili kako to da kada izađe iz srpskog zatvora? Izašao je u doba kada ste svi zajedno i ovi kao navodno desni i vi navodno levi bili odgovorni za državu, pa pustili tih 1.800 terorista koji nas i danas muče, dobar deo njih i proteruju Srbe, a ranije nam samo ubijali policajce, vojnike i proterivali Srbe, ali vi ste da bi se dodvorili nekome spolja

Prvi ministar poljoprivrede u tzv. kosovskoj vladi, a posle i potpredsednik vaše stranke, neko ko je bio direktno deo vaše politike, prvi koji je položio zakletvu u Prištini, a po imenu i prezimenu je Srbin je bio Goran Bogdanović.Završavam sa onim što ste obećali, a možda ispunite, do sada niste, evo prilike da to učinite, javno ste obećali da ćete se povući iz politike kada prosečna plata u Srbiji bude 800 evra, a stopa nezaposlenosti ispod 10%. Uslovi su ispunjeni. Na vama je da ispunite ono što ste obećali. Hvala vam lepo.

našu poslaničku grupu je vrlo važno ono što ste rekli u samom uvodu i u vašem ekspozeu, da se ovde radi o Vladi kontinuiteta. Radi se o kontinuitetu politike koja je napravila rezultate na svim poljima. Iskreno rečeno, da nema tog kontinuiteta ne bi bilo ni podrške naše poslaničke grupe.Vrlo je važno da se nastavi politika koju je predsednik Vučić definisao, kojom je predsednik Vučić prokrčio put i koja danas Srbiju u celom svetu čini ne samo interesantnom, nego i poštovanom zemljom zato što vodimo politiku nezavisne zemlje, zato što vodimo politiku slobodne i slobodarske zemlje, zato što vodimo politiku suverene zemlje i zato što samostalno donosimo odluke.To mnogi u Srbiji ne mogu da razumeju. Oni su navikli na to im neki drugi govore šta treba da rade, kad treba da rade. Setite se, gospodine Vučeviću da je na vašem, odnosno ne još uvek na vašem, ali na mestu na kome ćete, uveren sam, biti izabrani, bio čovek koji je dnevni red Vlade slao na odobrenje u nekoliko ambasada u Beogradu da mu oni odbore dnevni red Vlade, a da onda Vlada o tom dnevnom redu odlučuje. U takvu sramotu i u takvo nepoštovanje sopstvene države nikada ne smemo da se vratimo. To je praksa sa kojom smo raskrstili onog momenta kada je predsednik Vučić došao na čelo Vlade i ta praksa nikada više ne sme da se vrati.Uveren sam da ćete biti u tom smislu apsolutno na visini zadatka, kao što je bila i vaša prethodnica, dakle i da tu nikakvih popuštanja neće biti. Nije sporno da sa svima imamo dobre odnose, nije sporno da sa svima sarađujemo, ali ovo je naša zemlja i u našoj zemlji odlučuje naš narod. Odlučuje naš parlament i odlučuje naša Vlada.Nećete upravljati Vladom u lakim međunarodnim okolnostima, naprotiv. Međunarodne okolnosti su nikada složenije i ceo svet izgleda kao bure baruta koje svakog trenutka treba da eksplodira. Samo je pitanje - gde? Vaša je obaveza, naša obaveza, obaveza svakoga ko se danas bavi javnim poslom u Srbiji je da to bure baruta ne eksplodira na Balkanu, da ne eksplodira ovde. To ne znači da ne treba da štitimo svoje nacionalne interese, to ne znači da treba da ćutimo da nam udaraju ćuške i zauške. To znači da treba da se borimo, ali da budemo mudri i da čekamo trenutak da ostvarimo svoje nacionalne interese.Juče ste govorili o tome da nam je cela država i Vlada i vojska i jedan deo naroda 1915. godine napustilo teritoriju. Ostala je zemlja pod okupacijom bez ikakve strukture i bilo čega. Čekali smo i dočekali, da na celoj teritoriji tadašnje Srbije, a onda i široj teritoriji Srbi gde svuda žive, ponovo bude uspostavljena vlast koja je izabrana od strane našeg naroda, a ne okupacijska.Isto tako sam uveren, a verujem da delite to uverenje da će doći dan kada će Srbija ponovo na celoj svojoj teritoriji ostvariti punu suverenost i odlučivati na svakom pedlju svoje teritorije, one teritorije kako je primljena u UN i u tom sam siguran i verujem da će taj dan doći. Ali, moramo da radimo mudro da taj dan dođe i da ima ko da ga dočeka, a ne da se zaletimo pre vremena i da rezultat toga bude da nikada ne možemo da ostvarimo ono što nam je plan i ono što nam je ideja.Ideja nam je da ostanemo slobodni i da naša zemlja bude u potpunosti pod upravom Vlade koju ćete u ovom slučaju voditi vi, u nekoj perspektivi ili neko drugi. Ali, to nije pitanje personalno i nije sprint u pitanju u političkom smislu, nego maraton. Mi taj maraton moramo da istrčimo i zato puna podrška Vlade, očekujem da bude svim naporima predsednika Republike, Aleksandra Vučića, u svemu onome što radi ovih dana i onome što je radio u prethodnom periodu.Posebno naglašavam ovih dana, jer ovih dana on je obavio na desetine, na stotine razgovora sa raznim predstavnicima čitavog sveta, da pokušamo da osujetimo sramnu rezoluciju koja treba da se donese na Generalnoj skupštini UN.I sada pitam sve one koji su nam ovde delili patriotske lekcije – šta su oni uradili da pomognu Srbiji? Da li su jedan SMS poslali kolegi sa kojim su studirali u inostranstvu ili nekoga koga poznaju da kažu- e, jel možeš, jel znaš nekoga, jel poznaješ nekoga koga bi mogao da utiče da naša zemlja ne bude obeležena stigmom, sramnom stigmom kojom ničim nismo zaslužili? I tu stigmu da nam nameću oni koji su u ovoj zemlji proizveli i Kragujevac i Kraljevo i vešanje po Pančevu i sve ostalo.Ali, da jednostavno u tom smislu morate znati da ćete biti sami i osim podrške predsednika, osim podrške naše parlamentarne većine očigledno ničiju drugu podršku nećete imati osim časnih pojedinaca o kojima politički ne misle ništa dobro koji su se priključili u toj borbi i u tom smislu im zaista treba čestitati, ali ti ljudi su predmet podsmeha i kritike onih koji ne rade ništa i koji kažu i njihov jedan od ideologa, Vladeta Janković, to javno govori - to su idealne stvari, to je prilika za nas da Srbija bude genocidna, da Srbi budu genocidni, da Kosovo uđe u Savet Evrope, to je odlična prilika da mi na tome rušimo Vučića i rušimo vlast. Evo, vidite onda u kakvim okolnostima unutrašnjim morate da upravljate Vladom uz sve ove spoljne okolnosti o kojima sam govorio.Drago mi je da danas imamo priliku kada se u jednoj susednoj zemlji bira Vlada i to posebno želim da naglasim i kada je jedan od zahteva jedne stranke koja razgovara o tome da će da uđe u Vladu, radi se o Hrvatskoj i radi se o domovinskom pokretu, koja je istakla jedan važan zahtev, da nikako Srbi ne smeju da budu u toj Vladi. Mi danas biramo predstavnika Hrvata u Vladi i drago mi je i ponosan sam zbog toga što naša država ne liči na tu državu u susedstvu, koja nam stalno deli lekcije i packe, koja stalno ima potrebu da nam kaže kako smo mi ovo ili ono. Evo tamo gde su oni, a evo gde smo mi. Ponosan sam i radostan što smo pokazali razliku i zaista ćemo svim srcem glasati za taj vaš predlog, kao i za druge predstavnike manjina.Posebno to želim da kažem na današnji dan kada se obeležava godišnjica akcije „Bljesak“, u kojoj je proterano 18.000 Srba sa svojih ognjišta, 283 ih ih je ubijeno, 57 žena i devetoro dece je stradalo.Dakle, u tim danima kada se to obeležava oni kažu – Srbi u Vladu ne smeju. Mi imamo jednu drugačiju politiku i mi pokazujemo kako izgleda moderna, normalna, rekao bih pre normalna evropska država, neopterećena kompleksima, raznih nacionalizama i sličnih gluposti, koja poštuje sve svoje građane i to je lekcija njima i odlično je što ste tu lekciju baš vi održali.Podržavamo vaš evrorealistički stav. Dakle, apsolutno smo svesni toga šta je naša politika i tu politiku podržavamo, dakle da ostanemo na evropskom putu i budemo punopravna članica EU, ali ne možemo da budemo gluvi i nemi na sve ono što vidimo svojim očima i čujemo svojim ušima.U tom kontekstu, lakše je kad čovek postavi stvari onakvim kakve jesu. Da bi ste našli lek, morate imati pravu dijagnozu. Dakle, ne možete se lečiti od kancera aspirinima, tako da je i u ovom slučaju ako znamo kakva nam je tamo situacija i šta oni misle o nama, znamo i mi šta i kako treba da radimo, ali to ne znači da treba da menjamo politiku. Naprotiv, želimo da imamo društvo koje je uređeno na takav način, želimo da budemo ono čega smo uvek bili deo, a da li oni to hoće ili neće, to je već i na njima. Na kraju krajeva, ta odluka i nije na nama. To nije jednosmeran proces, nego je potrebno i sa druge strane da bude pozitivnog odgovora.Izuzetno odgovora.Izuzetno nam je važno što ste spomenuli i kulturu sećanja i nacionalni identitet i sve ono u čemu smo utemeljeni kao narod i kao država. Mora da se nastavi i sa snimanjem filmova i serija iz naše istorije. Vi kad pogledate „Netfliks“, gospodine mandataru, videćete da su je kroz filmove filmove koje imate u pregledu na tematiku Drugog svetskog rata, da su se protiv Nemaca borili i Francuzi, i Belgijanci, i Holanđani, i Norvežani, svi. Ispadosmo samo mi nismo učestvovali u toj borbi i naravno Sovjetski Savez koji iz poznatih razloga niko neće ni da spominje, niti ih više zovu na bilo kakve proslave, ali to su opet njihove stvari, neću u to da se mešam. Mi moramo da radimo na tome da neke buduće generacije tamo gde se oni edukuju i uče kako je i šta bilo, a nažalost to često i jesu takve aplikacije, a ne knjige istorijske ove ili one, da budemo prisutni i da kažemo šta je ono što se dešavalo ovde.Zato je jako važno ono što se što se desilo pre neki dan na Savetu bezbednosti UN, gde su govorile žrtve, srpske žrtve u BiH za koje niko ne zna da postoje, za koje niko ne zna kroz šta su prošli.Nažalost, to ni naše medije, ni našu javnost nije preterano zanimalo, ali mi generalno kao narod smo tako nemarni prema svojim žrtvama već vekovima. Mi još nismo popisali ni žrtve u Jasenovcu, ni u Jadovnom, ni u Lagarevicama, ako se nađe neki entuzijasta koji se time bavi on to uradi, ako ne nikom ništa, idemo dalje kao da nas je pet milijardi a ne ovoliko koliko nas je.U svakom slučaju, da nastavite sa tom kulturom sećanja, da se obeležavaju svi bitni datumi naše istorije, da se obeležavaju kroz modernu umetnost, sve ono što je važno, kroz filmsku umetnost, kroz serijske programe i sve ostalo. I da se kroz te filmove uvede nešto što ste nazvali nacionalni optimizam, jer to smatram vrlo važnim. Naravno da smo stradalni narod, naravno da smo narod mučenika i toga smo svi svesni, ali smo i narod pobeda, narod koji je pobedio u dva svetska rata. Narod koji je pobeđivao kroz svoju istoriju. I te pobede ljudi treba da vide. Nismo samo stradali, a jesmo i stradali, nego smo i pobeđivali i to želim i da vam kažem, da to treba da bude i to je ministru kulture pre svega poruka, da to bude takođe jedna bitna stavka u tim nekim tačkama koje će on staviti na nekom svom putu i planu da i te pobede konačno proslavimo i njih ovekovečimo na velikom platnu ili na koji drugi način.Kao osnovu ekonomske politike i daljih ekonomskih kretanja naveli ste plan i program „Skok u budućnost“ koji naravno ima našu punu podršku koji podrazumeva i EKSPO i sve ostalo. Ovo zaduženje koje ste pokušali da objasnite, odmah da vam kažem dignite ruke od toga. Pokušavao sam da im to objasnim na 100 dinara. vi ste pričali o 50.000 i 100.000, to je tek visoka matematika. Dakle, na 100 dinara nisu uspeli da razumeju, tako da očekujte ponovo tu priču da smo više zaduženi nego što smo bili. Nemojte da gubimo vreme.Naveli

glavni razlog svega onoga što radimo. Dakle, ne radi se ekonomska reforma, niti izgradnja puteva, niti dovođenje investitora zbog statistike, da kažemo statistički takva i takva situacija. Nego narod da oseti u svom novčaniku da Srbija raste, da se razvija. Ovo će biti taj rezultat koji nam je neophodan i imaćete punu podršku da do tog rezultata dođemo, jer sve pobede koje postižemo i na planu ekonomije i na planu politike i na planu međunarodne politike, postižemo zbog naroda, da narod živi bolje, da narod živi u slobodnoj zemlji, da narod živi u nezavisnoj zemlji, jer samo život u samostalnoj, nezavisnoj, suverenoj Srbiji garantuje vama pravo i mogućnosti i širinu delovanja da možete da donosite sve odluke koje su u interesu ove zemlje.Ako nije zemlja slobodna takvih odluka nema, jer vi onda donosite odluke koje su u skladu sa nečijim interesima. Ovako, ako smo slobodni, samostalni, nezavisno donosimo odluke koje su u našem interesu, ta odluka znači bliska saradnja sa SAD, ta odluka znači evropski put Srbije, ali ta odluka znači nema sankcija Rusiji i ta odluka znači Si Đinping u Beogradu. To je slobodna politika i za tu politiku imate apsolutnu podršku.Na kraju, želim da budem i lokal patriotski nastrojen i da kažem da ovaj gasni interkonektor koji ste najavili iz Rumunije može da bude vrlo važna stvar, posebno kada je sever Banata u pitanju i posebno kada je MSK u pitanju. Dakle, vi znate i znaju ministri u Vladi da tamo imamo ogromnih problema sa cenom gasa. To je fabrika koja je vrlo važna za naš grad. Glavna

jeftinijeg gasa i da ta fabrika može da funkcioniše, to je bilo davno kada je ta fabrika izgrađena, ali je uvek bila ponos kikindske industrije koja je propala, koja je uništena zbog sankcija, koja je uništena privatizacijama, ali koja se oporavlja opet zahvaljujući predsedniku Vučiću i Vladi Republike Srbije. U tom kontekstu zaista ćete imati našu podršku za sve.Najzad i da zaključim, dakle, temeljna vrednost na kojoj sve drugo možemo da baziramo i temeljna vrednost koja jedino može dovesti do svih rezultata koje ste sebi postavili jeste da ostanemo slobodni i svoji.Verujem, ubeđen sam i činjenicom da vas poznajem, i lično i da znam kako razmišljate, da vam ništa osim osim Srbije i slobodne Srbije, baš onakve kako je predsednik Vučić uobličio, kako je predsednik Vučić definisao, nije ni na kraj pameti. Dakle, samo takva Srbija i čvrsto se držite tog kursa, imaćete našu apsolutnu podršku, a onda ćemo svi zajedno postići i pobedu.

Hvala predsednice.Kratko samo. Hvala gospodine Jovanov i vama i poslaničkom klubu na podršci. Sve ste rekli kako i ja razmišljam i vidim. Trebaće nam podrška i vas i vašeg poslaničkog kluba u narednom periodu da budete korektivni faktor, ali i faktor koji sa nama treba da stvara taj novi optimizam za Srbiju, da nam dajete energiju i da zajednički se borimo za našu otadžbinu.Hvala vam na svemu što ste radili i na načinu kako zastupate interese, političke ciljeve, programe, ako smem da kažem ideologiju u koju i vi i ja zajednički verujemo. Hvala još jednom i vama i svim vašim poslanicima. Hvala.Poštovani narodni poslanici, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere Vladu Republike Srbije.Sada prelazimo na listu govornika prema redosledu prijava za reč.Prvo dajem reč Nenadu Filipoviću.

dotiče do gotovo svakog čoveka u našoj zemlji i ako se ostvari veći deo ovog ekspozea u naredne četiri godine, mnogi ljudi u našoj zemlji biće zadovoljni. Mi iz JS smatramo da će to tako i biti pa će poslanička grupa u danu za glasanje podržati vas i vaš kabinet.Kako je ova Vlada, Vlada kontinuiteta, njoj nije potrebno da ima prvih 100 dana kako bi se videli rezultati rada, kao što ste i u samom ekspozeu rekli, već u roku od dva ili tri meseca očekujete rezultate iz prethodne Vlade.Ono što je vrlo bitno da je u realizaciji prethodne Vlade bilo sve što je bilo dobro i treba nastaviti, a ono što nije bilo dobro imate mogućnosti u narednih četiri godine da ispravite i da poboljšate. Lično mislim da ste vi gospodine Vučeviću najbolji, najbolje rešenje za mandatara, jer pored osobina koje treba da ima svaki kandidat za predsednika Vlade, a vi to nesumnjivo imate, trebate da imate i jednu stvar koju nazivam ne svadljivim narativom koji bi bio prihvatljiv za sve da bismo se čuli. Od toga kako se nešto kaže zaista i zavisi da li će se čuti ili neće. Drago mi je da poslednja dva dana ovaj parlament izgleda mnogo pristojnije.Poslanička grupa JS do sada je pokazala da je jedna od najvećih kritičara Vlade, naročito naš predsednik Dragan Marković Palma i verujte da će tako biti i u buduće, jer ona kritika koju mi zastupamo jeste da kažemo da sve ono što je bilo dobro a sve ono za šta mislimo da treba da se unapredi takođe kažemo, jer znamo da niko nije ovde svevideći i da sve zna, već je svakome od vas potrebna određena informacija koju ovde u ovom parlamentu dobijate kako biste unapredili određene zakone ili kako biste napravili neke projekte.Mi u Jedinstvenoj Srbiji uvek pokušavamo da damo informacije koje će unaprediti dati sistem. I pored kritičara, imate danas i dosta kritizera, a ta reč u srpskom jeziku ima veliki broj, čak desetina sinonima koji su uglavnom pogrdni i koji su takvi verovatno da bi oslikali karakter svih onih koji se na taj način i ponašaju.Na kraju bih konstatovao da je prethodna Vlada dosta uložila u jug Srbije, naročito u putnu infrastrukturu, i nadam se da će i ubuduće ova Vlada takođe činiti, vidimo u ekspozeu da ste rekli da će se završiti put preko Radan planine, ali Jablanički i Pčinjski okrug, to su dva najnerazvijenija okruga i pretpostavljam da ćete u narednom periodu i tu ulagati dosta sredstava.Ja bih vam dao predlog, i sa ovog mesta ću uvek to koristiti da vam dam predlog, da nastavimo izgradnju puteva, naročito stari put Leskovac-Vranje. Završavam time, to je put koji ide preko Vučja i planine Kukavice. Očekujem, kao što je prethodna Vlada završila put od Leskovca do Vučja, da nastavite to. To je put koji je radila bivša JNA, a oni gde su radili znamo kako rade i zbog čega i kako. bi to poboljšalo mnogo turistički potencijal ova dva kraja, ali s obzirom da nemam više vremena, zahvaljujem se unapred da to realizujemo. Hvala vam. **Ana Brnabić** Hvala vam.Sada dajem reč narodnom poslaniku Ahmedinu Škrijelju.Izvolite. Uvažena predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati za članove Vlade, poštovani građani.Stranka demokratske akcije Sandžaka neće podržati izbor predsednika i članova Vlade Republike Srbije. Vlada koja treba da se izabere neće biti legalna ni legitimna, jer skupštinska većina koja će izabrati Vladu nije odraz realnog političkog raspoloženja građana, već je posledica izborne krađe i izbornih manipulacija.Na osnovu pokradenih izbora, kao i nagradu za pokušaj izazivanja fizičkog sukoba širih razmera među Bošnjacima, 18, 19. i 21. decembra, u Novom Pazaru, očigledno koordiniranih policijom, uz zaštitu tužilaštva, kao kandidate za ministre imate predstavnike manjinskih stranaka, koje bezuslovno ulaze u koaliciju sa većinskim strankama, na štetu svog naroda i pristaju na ulogu privatnih Bošnjaka ove

da i dalje želite da Sandžak i Bošnjaci budu obespravljeni, zapostavljeni i nerazvijeni. Ne pominjete decentralizaciju, regionalizaciju, reformu političkog sistema i njegovo usaglašavanje sa različitim potrebama i specifičnostima različitih regiona u Srbiji.Kada govorite o kontinuitetu politike, ne možemo da ne pomenemo da podrška politici secesionizma i dezintegracije Bosne i Hercegovine nije put i način kako treba graditi odnose sa državama u regionu. Mandatar govori o istorijskom dogovoru Srba i Bošnjaka i kao model kako će njegova Vlada urediti te buduće odnose predlaže status i položaj Bošnjaka u

Mandatar kroz svoj program nudi put kako da Bošnjaci i u ostalim oblastima kao što su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma u punom kapacitetu ostvare svoja prava.Ukoliko neko želi da govori o istorijskom dogovoru Srba i Bošnjaka, treba da zna da je početna tačka tog dogovora ili pomirenja, nazovite to kako hoćete, priznavanje genocida u Srebrenici od strane Republike Srbije, ali i rešavanje svih otvorenih pitanja na ravnopravnim osnovama.U

Fatimu Sarač i mnogi drugi. Ne pokazujete poštovanje ni za 17.500 žrtava policijske torture u Sandžaku.U programu vaše Vlade nema mesta za realizaciju programa

treba.Umesto da program vaše Vlade bude fokusiran na rešavanje tih suštinskih pitanja, vi Bošnjacima kao kompenzaciju nudite dva ministra. Broj ministara ne može biti parametar kojim će se meriti položaj bilo kog naroda, a još manje vam to može služiti kao instrument kao instrument legalizacije vaše politike prema Bošnjacima, bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini, predstavljajući da i sami Bošnjaci predstavljaju i učestvuju u realizaciji vaših ciljeva.Gospodo, Bošnjacima u Srbiji nije dobro. Za to odgovornost snosi ova vlast i svi oni koji pristaju da zarad privilegija i interesa vladajućeg režima rade na štetu sopstvenog naroda i izazivaju podele i sukobe među Bošnjacima. Zahvaljujem.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine Edin Đerlek.Izvolite. **Edin Đerlek** Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi budući članovi Vlade, pred nama je jedan od najvažnijih zadataka i poslova u ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, a to je predlog mandatara o sastavu nove Vlade.Vidimo da će ovo biti Vlada kontinuiteta. Imali smo prilike da čujemo iz ekspozea šta je sve ono što je urađeno, ali još važnije, šta je sve ono što se planira od investicija i ulaganja u cilju podizanja životnog standarda i unapređivanja kvaliteta života naših građana, što je najvažnije.Drago mi je što imamo inkluzivnu Vladu, u kojoj su predstavnici nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica. Iskoristiću priliku da da im čestitam i pre svega od srca čestitam svom kolegi i predsedniku Stranke pravde i pomirenja Usami Zukorliću, duboko verujući da će na novoj funkciji dati sve od sebe da pokaže rezultate, uprkos činjenici da je najmlađi ministar, u šta ni malo ne sumnjam.Posebno mi je drago što imamo ministre iz svih krajeva Srbije, štaviše, iz svih regiona, i verujem da će to biti zamajac u pogledu jedne od najvažnijih oblasti u našoj zemlji, koja predstavlja ustavnu kategoriju, a to je ravnomerni regionalni razvoj.Kao što znate, imao sam priliku da kao ministar u Vladi Republike Srbije vodim ovu oblast i ono što mogu sa ponosom da istaknem jeste da smo za samo godinu i po dana sufinansirali i realizovali preko 130 infrastrukturnih i razvojnih projekata širom Srbije, od juga Srbije, istoka Srbije, Vojvodine, zapadne Srbije, Šumadije i na koncu Sandžaka, gde smo realizovali mnogobrojne infrastrukturne projekte, sa rekordnim budžetom Ministarstva i Vlade Republike Srbije.Drago mi je kada čujem od mandatara da će se nastaviti ulaganja širom Srbije, ali i u Sandžak, i to ubrzanom dinamikom. Imali smo prilike da čujemo iz ekspozea i izlaganja da će se nastaviti sa gradnjom auto-puta preko Pešteri, a onda brzom saobraćajnicom od Novog Pazara do Duge Poljane, isto tako brzom saobraćajnicom od Kraljeva do Novog Pazara, gde smo od kolege Vesića čuli da je projekat u izradi i da će biti gotov do 2025. godine, pa sve preko kliničko-bolničkog centra, pa do železnice i pruge koja će ići do Novog Pazara.Dame i gospodo, sve su to važni infrastrukturni projekti u Sandžaku, koji će činiti osnovne preduslove za dovođenje investitora i, nadam se, efikasnih investicija koje trebaju biti pokretač razvoja i rasta već govorimo o pokretanju i integrisanom razvoju o kojima je govorio mandatar i programu "Skok u budućnost", drago mi je što smo imali priliku da učestvujemo u lobiranju za EXPO 2027. Želim da se zahvalim i predsednici Skupštine, tada predsednici Vlade, što mi je ukazala tu privilegiju i čast da se borim za našu zemlju i za sve njene građane, lobirajući od Afrike do Azije da Srbija pobedi i da bude domaćin ove međunarodne internacionalne izložbe, koja će predstavljati najveću razvojnu šansu za našu zemlju.U tom svetlu, pored svega toga na šta sam ponosan i što su iskoraci, moramo otvoreno govoriti i o nekim problemima i o otvorenim pitanjima ovde u parlamentu. Tu, pre svega, mislim, i voleo bi mandatar da posebno povede računa o ovome, o ne proporcijalnoj zastupljenosti Bošnjaka u državnim i javnim ustanovama. Tu, pre svega, mislim na sud, na policiju i na tužilaštvo i na najnoviji događaj, na vatrogasnu jedinicu, gde smo sada videli i na konkursu u Novom Pazaru da od 15 Bošnjaka nijedan Bošnjak nije primljen i to ne bi bilo tako drastično da ne predstavlja u genezi izvesnu matricu, a zna to jako jako dobro gospodin Vulin. Tada sam to tretirao 2022. godine, kada od 300 prijavljenih, nijedan Bošnjak u Sandžaku nije bio primljen.Zašto ovo govorim? Zato što je veoma važno da okrenemo novu stranicu u pogledu jednog otvorenog pitanja, a to je proporcijalna zastupljenost Bošnjaka u državnim ustanovama, jer će to zapravo dodatno relaksirati odnose i vratiti poverenje u državu u ovim veoma osetljivim okolnostima kako za našu zemlju i za čitav region. Na koncu, kao potpredsednik Skupštine Republike Srbije kategorički ću se zalagati za vrednosti i principe kao što su pravda i pomirenja, ali ne samo u našoj zemlji i regionu, već i u čitavom svetu. Kada o tome govorim, ne mogu a da ne spomenem ono što se događa u Gazi, jer se i te kako reflektuje na okolnosti koje se događaju kod nas, a to je brutalni masakr nad napaćenim palestinskim narodom sa grubim kršenjem konvencije o genocidu, koji mora pod hitno prestati i to ne na način da se obezbedi humanitarno primirje, već trajni mir, jer bez trajnog mira na Bliskom istoku i u Evropi neće biti, nažalost, mira i stabilnosti na Balkanu.Naša najveća obaveza i naš najveći imperativ treba da bude ono što je upravo mandatar rekao - mir, a mir je naša najveća vrednost.Hvala.

Kovač.Poštovane dame i gospodo, kandidati za ministre u Vladi Republike Srbije, uvaženi gospodine Vučeviću, koleginice i kolege poslanici, ja danas neću iskoristiti svo vreme naše poslaničke grupe radi efikasnosti i bržeg rada parlamenta, ali želim jasno da istaknem podršku Socijaldemokratske partije Srbije i izboru Vlade Srbije i gospodina Vučevića i za premijera.Uveren sam, gospodine Vučeviću, da ćete u najboljem znanju, u najboljoj veri služiti građanima Srbije, istini i pravdi i verujem da će rezultati na kraju vašeg mandata biti jednako impresivni, kao i u prethodnom periodu koji je za nama.Kada govorimo o ekspozeu

i pokušali da odgovorite na sva pitanja i sve izazove pred kojima će se naša zemlja u budućnosti nalaziti.Siguran sam i uveren sam da ćete ovaj mandat koji vam je poveren iskoristiti na dobrobit svih građana i građanki Srbije.Vaša Vlada, Vlada koju ste predložili, koja će uskoro biti izabrana je Vlada u kojoj sede različiti ljudi različitih profila, nacija i zanimanja, ljudi koji odslikavaju baš ono što Srbija jeste - različita i drugačija po mnogo svemu, pa i po politici u odnosu i na zemlje i okruženju i na zemlje Evropske unije.Srbija jeste bila i biće evropska zemlja i dobro je i raduje činjenica da ostajemo na evropskom putu, jer to je potreba svih građana Srbije, ali ono što je najvažnije jeste da Evropu stvorimo u Srbiji i da te vrednosti i principe gradimo na tim temeljima kao što smo gradili i u prošlosti.Na samom kraju, dame i gospodo poslanici, gospodine Vučeviću, verujem da ćemo u narednom periodu i vi kao Vlada i mi kao parlament zajedno raditi na stvaranju boljeg mesta za život za sve građanke i građane Srbije.Duboko verujem da ćemo stvoriti zajedno od Srbije zemlju rada i znanja, mira i spokoja i za našu generaciju i za generacije koje dolaze.Hvala vam.

nego što se osvrnem na glavnu temu, ja bih da pitam onako šta rade ovi „čirlideri“ gore na galeriji, koji honorarno špijuniraju poslanike Ekološkog ustanka i slike šalju najgorim tabloidima? To je prvo pitanje.Možda možemo mi neko trebovanje naše da pošaljemo, tako da i mi imamo svoje kandidate na onom delu.Sada ono važnije. Gledam ovaj katalog šarenih laža i imena kandidata za ministre koji se po potrebi iz nekakvih skladišta polovnih ministara vade i ovu na silu skrpljenu pačvork Vladu… u stvari, više mi Vlada liči na nekakav autodrom, gde se ministri recikluju, uče da voze autiće i onda međusobno sudaraju dok ih tata koji ih je doveo na autodrom gleda.Ovde ima praznih reči koliko čovek hoće, koliko nam duša ište i teško je odabrati, ali iz ličnih razloga, kao odgajivač organskog povrća i pasionirani ljubitelj autohtonih rasa, moram da se osvrnem na kandidata za ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića, kome je pripalo da dokrejči već dobro slupan auto iz poljoprivrede.Osim što je o sadašnjem svom šefu Vučiću govorio da je jedan veliki miš, da ga finansiraju tajkuni i mafijaši i da mu se ne može verovati, sa čime se potpuno slažem, šta je Martinovića kvalifikovalo za ministra poljopriverde?Da li kandidat Martinović ima dana iskustva u toj oblasti i da li su mu poznata imena Sergej Ivanov i Aleksandar Vasov? To su čuvari genetskog blaga ove zemlje i evo šta oni imaju o tome da kažu.Sergej Ivanov: „Kakva je to logika, nije jasno šta Martinovića, osim partijske knjižice, kvalifikuje za ovakvu javnu funkciju od koje zavisi stotine hiljada ljudi u Srbiji? Namera da na čelo Ministarstva poljoprivrede postave nekoga ko nema nikakve stručne kvalifikacije za poljoprivredu i ruralni razvoj sve govori o listi prioriteta ove vlasti. Gde su profesori univerziteta? Gde su agroekonomisti?“Aleksandar Vasov: „Nemam reči. Izbor je svaki put sve gori i gori. Očigledno je da ovu vladajuću garnituru poljoprivreda ne interesuje. Šta više, kao da je sistematski uništavaju.“Samo da potkrepim, rezultati poljoprivredne politike ove Vlade su sledeći. Ovo su podaci iz najnovijeg popisa poljoprivrednih gazdinstava. Zemljište gazdinstva – pad u svakoj oblasti u 2018. godini; stočni fond – pad u skoro svakoj oblasti od 2018. poljoprivredna radna snaga – pad u svakoj oblasti. To su, dakle, rezultati čuvene politike poljoprivrede ove Vlade i svih prethodnih Vlada od 2012. godine.Nama, dame i gospodo, treba Vlada diskontinuiteta, a ne Vlada kontinuiteta, lopovluka i nestručnosti, a to je moguće tek kada režim Aleksandra Vučića ode u prošlost. Razume se da neću podržati ovako skrpljenu Frankeštajn vladu i glasaću protiv. Hvala. Bravo.Reč ima Boris Bajić.Izvolite.

Hvala.Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani kandidati za predsednika i članove Vlade Republike Srbije,

Poruka građana Republike Srbije poslata 17. decembra 2023. godine dobija svoje obrise i u predloženom sastavu buduće Vlade. Visok nivo legitimiteta, upečatljiva podrška koju su dobili lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, zajedno sa našim listama, listama koalicionih partnera, obeležilo je decembarske izbore. Na svima nama, a svakako na Vladi Republike Srbije, je da u narednom periodu opravda ukazano poverenje.Moram da kažem da je predlog Vlade dobar i dostojan izazova koji su pred nama i u nekoliko predstojećih rečenica ću da kažem i zašto tako mislim.Kliše je reći, ali zaista je tako, mi pre svega ovde imamo politiku i pristup političke stabilnosti i kontinuiteta koji je važan, jer on podrazumeva eksploataciju nagomilanog iskustva, znanja i veština. Građani su se nedvosmisleno u decembru izjasnili za političku stabilnosti i kontinuitet.Predlog Vlade me je obradovao i zbog ličnog utiska. Kao Novosađaninu izuzetno mi je drago da će naš sugrađanin gospodin Miloš Vučević biti na čelu nove Vlade Republike Srbije i moram da kažem da smo mi Novosađani veoma ponosni na njega.Gospodin Vučević je jedini u istoriji grada Novog Sada tri puta uzastopno biran za gradonačelnika i mislim da to dovoljno govori šta mi Novosađani mislimo o njemu i nije slučajno tako bilo. Taj period, odnosno tu deceniju u životu našeg Novog Sada, obeležio je veoma dinamičan razvoj, obeležile su i dve titule koje su rezultat promocije evropskih vrednosti života u Novom Sadu - omladinska prestonica Evrope i evropska prestonica kulture. To je period u kom su otvorene brojne fabrike, izgrađena je kovid bolnica, novi železničko-drumski most, zgrada muzičke i baletske škole, naučno-tehnološki park, zatim 11,5 hiljada novih radnih mesta, više od 100 kilometara biciklističkih staza, besplatni vrtići, udžbenici za prvake, započeta gradnja četvrtog mosta i da ne nabrajam dalje.Budući da sam član Gradskog odbora SVM u Novom Sadu, želeo bih da se osvrnem na neke značajnije projekte koje smo ostvarili i u kojima nam je gospodin Vučević bio partner i podrška. Pre svega posle više decenija postojanja uvrstili smo mađarski Kulturni centar Petefi Šandor u mrežu ustanova grada Novog Sada. Takođe sam objekat u kom se nalazi sedište ove, za nas veoma značajne, institucije renoviran je. Ukupno je uloženo 150 miliona dinara. Povratili smo stari sjaj zgrade našeg Petifija i to je sada jedan reprezentativan objekat koji u pravom smislu reči centar kulturnog života Mađara u Novom Sadu.Rekonstruisana je zgrada novosadskog pozorišta, obnovljeni su verski objekti na teritoriji grada, izgrađena je kapela na Reformatskom groblju u Rumenki, postavljene su ili zamenjene višejezičke table sa nazivima naseljenih mesta, ulica i institucija.S tim u vezi želeo bih da se zahvalim gospodinu Vučeviću što nam je bio i ostao pouzdan partner u zajedničkim nastojanjima da Novi Sad, Vojvodina i Srbija budu bolje mesto za život naših sugrađana.Ova gradacija otud što je gospodin Vučević, nakon što je kao možda i najbolji gradonačelnik kog je Novi Sad imao, svoju karijeru 2022. godine nastavio u Republičkoj vladi na mestu ministra odbrane i sada budućeg predsednika Republičke vlade. Kao ministar odbrane, za svega 18 meseci uspeo je da pruži nemerljiv doprinos jačanju odbrambenih kapaciteta Vojske Srbije, rast naše namenske industrije, unapređenju kvaliteta života pripadnika Vojske Srbije.Moram da priznam da sam i lično imao prilike da sarađujem sa ljudima iz najbližeg okruženja budućeg premijera Vučevića i da i njihovi kvaliteti i stručnost svedoče kako je gospodin Vučević spreman da se okruži umnim i sposobnim ljudima, što meni mnogo govori o njegovoj političkoj širini i mudrosti. Kao neko ko je imao čast i privilegiju da šest godina bude blizak saradnik našeg pokojnog predsednika gospodina Ištvana Pastora, a sada imam čast i zadovoljstvo da budem saradnik našeg predsednika dr Balinta Pastora, naučio sam jako dobro da politika nije takmičenje u besedništvu, nije samo držanje govora koji lepo zvuče. Ona je mnogo više od toga. Ona je mera našeg poštenja i savesti, naše sposobnosti i odgovornosti da rešavamo konkretne životne probleme ljudi koji nam ukazuju svoje poverenje.Očuvanje suvereniteta Republike Srbije, očuvanje našeg sopstvenog identiteta, naših kulturnih vrednosti, podizanje životnog standarda i kvaliteta života svih građana, infrastrukturni projekti, uspon i razvoj naše domovine. To je ono što je posao jednog političara. To su vrednosti kojima se rukovodimo mi u SVM i to su vrednosti koje poseduje gospodin Vučević i predlažem tim ljudi koji će činiti buduću Vladu.Mislim da je i sam ekspoze takav. Sveobuhvatan je, strukturiran na način da se dotaknuo svih važnih oblasti života. Ponudio je rešenja za konkretne životne situacije. Budući da se svet stalno menja, program nove Vlade je upravo ono što treba da bude – strateški dokument, plan rada za naredne četiri godine.Rekao bih nešto još važnije, a to je da je su buduću Vladu predložen fleksibilan i stručan tim. Mislim da je dobro što ćemo u Vladi imati dobro poznata lica, ljude sa bogatim iskustvom i znanjem, a koji će ulivati sigurnost i samopouzdanje, ali i neke nove članove koji će pak svojom energijom i veštinama koje su sticali u nekim drugim institucijama dati zamajac i svoj doprinos budućem uspešnom

Odražava zajedništvo građana Republike Srbije. Mislim da je i tu SNS, kao stožer buduće Vlade, položila ispit zrelosti. Naime, snaga i veličina jedne većinske stranke, između ostalog, ogleda se i u njenom odnosu prema manjinskim zajednicama koje žive na njenoj teritoriji. Upravo inkluzivnost u Vladi dokazuje tu zrelost i snagu. Mislim da će predložena Vlada biti efikasna i po meri građana, bliska ljudima koji su je svojim glasovima podržali.Upravo u tom poslu, koji neće biti lak, želimo i mi Mađari u Srbiji i SVM da damo svoj doprinos. Savez vojvođanskih Mađara je politička organizacija koja u junu puni 30. rođendan. Punih 30 godina borimo se za našu zajednicu i za sve ljude koji nam ukazuju poverenje. Govorio sam već o kontinuitetu i iskustvu i znanju, o konceptu savesti i poštenja, normalnosti. Upravo su to kvaliteti koji već tri decenije krase našu organizaciju, a ujedno i našu zajednicu Mađara u Republici Srbiji.Smatramo da smo u protekle tri decenije zaista mnogo učinili za svoju zajednicu, za Vojvodinu, za opštine i gradove u kojima živimo i za domovinu Republiku Srbiju. Svoju zemlju volimo i želimo da i dalje dajemo svoj doprinos njenom usponu i daljem razvoju, da se borimo za svoju mađarsku zajednicu, jer tako nas je učio naš pokojni predsednik gospodin Ištvan Pastor i upravo tako nameravamo i u budućnosti da radimo, a pod rukovodstvom našeg predsednika dr Balinta Pastora.Na kraju, čestitam novoj Vladi, želim vam puno uspeha u radu i poručujem da možete da računate na SVM. Hvala na pažnji.

Poštovane kolege, koleginice, poštovano predsedništvo i budući ministri, pošto imam jako malo vremena da obuhvatim

Bojim se da će cena biti potpuni gubitak suvereniteta i neće se završiti samo na Kosovu i Metohiji.Sledeće – dijaspora i Srbi u regionu. Nažalost, godinama se dijaspori mažu oči raznim kancelarijama, upravama, ministarstvima, ministrima bez portfelja, a u stvari ako želite da ulažete u dijasporu, treba da imaju ministarstvo za dijasporu. Isto tako naša dijaspora treba da ima svoje predstavnike u Skupštini Republike Srbije. Isto tako i u izvršnoj vlasti, jer to je princip koji postoji u svim zemljama EU, pa čak i našim susednim zemljama. Samo kod nas to, nažalost, nije pišete o podizanju životnog standarda, ekonomija. Naravno, kao ekonomista znam kako se prave cifre i kako one mogu da izgledaju lepo, ali je problem kada ljudi i kada narod otvori svoje frižidere i novčanik, oni vide da postoji razlika između tih cifara i onih kojima oni raspolažu.Demografija, poboljšanje demografske slike je očigledno potpuno nemoguće, paralelno sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, jer to što nam se nameće u stvari uništava i porodicu i utiče na natalitet.Spoljna politika, istorija je pokazala gde treba da bude usmerena naša spoljna politika. Juče ste govorili o Ukrajini. Video sam juče ukrajinskog ambasadora koji je ovde sedeo, posmatrao celu ovu situaciju, ali želim da vam kažem da znate da služba, ukrajinska služba bezbednosti ima spisak od nekoliko hiljada Srba koji se nalaze na tom spisku kao neprijatelji te države. Da li znate da postoje takođe opasnosti prema građanima Republike Srbije, pa čak i poslanicima od strane njihovih službi. Mislim da bi trebalo po tom pitanju da se preduzmu konkretne mere.Obrazovanje, takođe imamo jako puno pitanja po temi obrazovanja, ali ono što bih hteo samo da kažem jeste da mi imamo sada nekakvo obrazovanje. Nažalost, nemamo vaspitanje, jer tu funkciju su izgubili i učitelji i profesori, nažalost gube ih i roditelji pošto jedan od prvih instrukcija koje je dobio moj sin kada je došao u školu bilo je da gde može da se žali na roditelje.Imate takođe problem, preko 200 hiljada nelegalnih objekata. Godinama se priča o tome, a ovo je jako važno pitanje za veliki broj naših ljudi koji žive, ne samo u Beogradu, naravno, nadam se da će vaša Vlada da napokon reši to pitanje i da se u zakon ili legalizuju privatni objekti, privatni stanovi. Neshvatljivo je da se plaća porez na nešto što de jure ne postoji.Pozdravljam naravno uvođenje vojnog roka. Evo moj sin ima 18,5 godina i jedva čeka kada usvojite to. Biće jedan od prvih koji će da ode u armiju.Borba protiv kriminala i korupcije, naravno, to se uvek podržava, ali se ona nikada ne realizuje. Naravno, da podržavamo tu borbu, ali naravno, podrazumeva se da treba da je počnete i od sebe, a i od onih prethodnih. Bojim se da bi prepolovili i ljude koji rade u Vladi, a i u drugim državnim organima.Na kraju, ovo što se tiče, često čujemo taj „ekonomski tigar“. Znate, kada se vozite beogradskim ulicama imam osećaj da je taj „ekonomski tigar“ pobegao Hvala puno. Hvala vam.Reč ima narodna poslanica Dunja Simonović Bratić. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice.Uvaženi građani i građanke, evo dočekali smo i taj dan da izaberemo novu Vladu. Socijalistička partija Srbije je ponudila očigledno najbolje što ima, Slavicu Đukić Dejanović za ministarku prosvete i Ivicu Dačića, predsednika naše stranke, za ministra unutrašnjih poslova

našu.Pošto se nema puno vremena ja bih iz vašeg ekspozea, uvaženi gospodine Vučeviću, navela ono što ste govorili vezano za kulturu sećanja i istakla to kao jednu bitnu stvar, pogotovo sa aspekta slušali smo ovde i o Savetu Evrope i o rezoluciji, Srebrenici koju pokušavaju da nam nametnu.Budući da sam članica parlamentarne delegacije Saveta Evrope, kao i moje uvažene koleginice Bilja Pantić Pilja i Elvira Kovač i da smo u zadnje dve godine imali intenzivan rad tamo, kao i neke druge kolege, mada ne možemo svi da se pohvalimo istim činjenjem, tj. ne činjenjem.Veliki izazovi su pred nama i budući ministar spoljnih poslova koji je juče imao sjajno izlaganje na Savetu bezbednosti će zajedno sa vama uploviti odmah u nemirne vode i nadam se da će vaša posada biti dostojna tih zadataka.Ono što se juče pominjalo, ja bih zaista na to da skrenem pažnju zato što je u nekoliko navrata nama spočitavana priča i ideja oko jugoslovenstva i ako jeste mi smo ponosni na ono što je emancipatorsko nasleđe te priče i i te kako smo rodonačelnici posle te ideje srpskog pitanja koje je dovedeno u našu politiku na Gazimestanu 1989. godine govorom Slobodana Miloševića, srpsko pitanje je vraćeno u zenit.Ono što je njegov legat i što ne može niko da ospori, slagao se ili ne slagao se, to je Rezolucija 1244 i to je Republika Srpska. Na to smo jako ponosni, a koliko ja znam i dan-danas se oslanjamo i borimo da to sačuvamo.Moram sačuvamo.Moram da kažem da smo mi propustili da kada govorimo o ovoj kulturi sećanja vi ste pominjali ofanzivu kulturne diplomatije, moram da podsetim na našu poslanicu iz pretprošlog saziva, Smilju Tišmu, preživelu logorašicu Jasenovačkog logora. Mi smo propustili istorijsku šansu tada na 80 godina osnivanja Jasenovca da usvojimo rezoluciju o Jasenovcu ovde. To je bilo 23. decembra 2021. godine.Nadam se da će naša ofanziva i za Savet Evrope i za UN poći poći tako što ćemo početi konačno da usvajamo naše rezolucije i da se borimo za našu istinu, jer za to se niko neće boriti sem nas. To je ono što ja mislim da treba da se desi kao jedan preokret u smislu odnosa sa susedima. Vodimo računa o reciprocitetu, kako oni prema nama, tako i mi prema njima, uz duboko uvažavanje svih građana i građanki koji nisu srpske nacionalnosti. Mi to pokazujemo i kroz ovu Vladu i kroz predstavnike tih ministarstava.Kada govorite o jugoslovenstvu, imajte u vidu da je jugoslovenstvo kao ideja postojala prvo kao oslobađanje od Austrougarske monarhije. Onda smo imali Kraljevinu Jugoslaviju, gde su neki naši istaknuti pravnici sa Pravnog fakulteta, Mihajlo Konstantinović, Đorđe Tasić i drugi, pokušavali da daju Hrvatima i više nego što im treba, pravili im banovine, a knez Pavle kada je otišao u Zagreb, vikali su ga za kralja.Onda

Onda, šta ćemo sad? Da dođemo u šizofrenu situaciju? Znači, Bili bi da iskopa Tita, a onda ćemo posle toga da zovemo Nesvrstane tako što će njegov unuk da piše pisma i da pomaže da se lobira protiv rezolucije o Srebrenici. Znači, ne smemo se baviti tom šizofrenijom. Moramo usvojiti pozitivne tekovine svih slobodarskih delova naše bore i svih mogućih oblika i zastava.Drugo, kada govorimo o kulturi sećanja, imajmo u vidu da kada govorimo o žrtvama koje ste pominjali i na Petrovačkoj cesti, „Oluji“ i tokom NATO stradanja, oni su polagali zakletvu za JNA. Koje godine smo mi postali Republika Srbija i uopšte kada smo tek došli do tog nivoa? Znači, moramo napraviti balans.U tom smislu bi smo trebali možda da se ugledamo na Rusku Federaciju koja je spojila i srp i čekić i petokraku i krst. To je ono što ih je vratilo da postanu velika zemlja ponovo. Oni sa istim ponosom slušaju i rusku himnu, a slušaju i himnu Crvene armije „Sveti rat“. Zahvaljujem. Hvala vam.Želim takođe lično da vam zahvalim na vašoj borbi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Hvala vam.Reč

u autokratskim režimima kao što je naš, personalna rešenja ko će biti ministar, a ko predsednik Vlade su potpuno nebitna, niti niti su važna, niti su presudna, jer ljudi koji će danas postati ministri ni o čemu se neće pitati, niti će donositi bilo kakve odluke. Prave odluke će se donositi tamo gde i do sada, na Andrićevom vencu. To će raditi samo jedan čovek koji je prigrabio svu moć i svu vlast.To je, zapravo jedino bitno i opasno, jer za jedno društvo je jako opasno kada se o svemu pita i o svemu odlučuje samo jedan čovek, jer najgora vlast je autokratska vlast, oslobođena bilo kakve institucionalne odgovornosti i kontrole. Najgori ljudi su oni koji žele da vladaju drugima, a nisu u stanju da vladaju sobom.Živimo sobom.Živimo u zemlji u kojoj niko od građanki i građana nije primetio da mi već šest meseci nemamo Vladu, a poslednja tri meseca nemamo čak ni tehničkog premijera, jer je tehnička premijerka, suprotno Ustavu ove države, postala istovremeno i predsednica Skupštine. To je samo dokaz koliko su zakoni i Ustav ove države nebitni za napredni kriminalni režim kome su jedino bitni pljačka,

izbora.Personalni sastav Vlade pokazuje da je osnovni kriterijum biranja ljudi, lojalnost i to lojalnost Aleksandru Vučiću lično, a ne stručnost, ljudski ili profesionalni kvaliteti. Zato ovo nije ni proruska, ni prozapadna, ni prosrpska vlada, ovo je pro Vučićeva vlada koja će račun polagati njemu lično, a ne građanima Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, danas Aleksandar Vučić bira 31 ministra, 31 ministar puno koštaju ovu državu, zato što 31 ministar toliko košta državu Srbiju. Juče su vam dragi građani poskupele akcize, pa je poskupelo gorivo, gas, kafa, alkohol, poskupećete struja, poskupeće hrana, hrana, poskupeće čak i vazduh koji udišete. Zato su vam građani Srbije najniže plate, a radna nedelja najduža. Zato što para mora da bude za 31 ministra, a za vas ne mora. Zato ćete vi dragi građani morati da radite i na državne praznike i subotom i nedeljom i da imate najniže plate u Evropi. Zato su vam zabranjeni sindikati, da se ne biste organizovano borili za svoja radnička prava.Zato mesecima čekate na specijalističke lekarske preglede i operacije, jer nema ko da vas leči. Pobegoše nam svi lekari i medicinske sestre iz ovog zlatnog doba iz Srbije. Zato vam je građanke i građani Srbije životni već čak za sedam godina kraći nego u državama EU. Zato su nam đaci najlošiji na međunarodnim PISA testovima poslednjih godina, jer nam je prosveta u kolapsu.Ova Vlada će život učiniti boljim samo ta 31 čoveka čoveka koji danas postaju ministri, za njihove porodice. To će biti jedini domet ove Vlade. Iako vam je Vučić poklonio poverenje da budete mandatar nove Vlade, gospodine Vučeviću, očigledno da vam vaše najbliže komšije ništa ne veruju. Čuli smo da ste u decembru na izborima izgubili i to ubedljivo na biračkom mestu gde vi glasate u Novom Sadu i na još dva biračka mesta u ulici u kojoj vi živite. Nemojte da vam zbog toga bude neprijatno, i Aleksandar Vučić je izgubio na biračkom mestu na kome glasa. Pretpostavljam iz istog razloga kao i vi, zato što vas komšije najbolje poznaju.Pre nego što napustite fotelju ministra vojnog, građanima Srbije, a pre svega porodica nastradalih oficira Miodraga Toškovića, koji je poginuo, a bio je iskusan specijalac i Branka Vojvodića, koji je teško povređen i u kritičnom je stanju. Recite nam šta je to krenulo po zlu na vojnoj vežbi koja se pre 15 dana desila u okolini Vršca? Hoće li iko u Srbiji odgovarati za smrt vojnika Miodraga Toškovića koji je izgubio život dok ste vi gospodine Vučeviću bili ministar Vojske, za smrt Dejana Stankovića na Pešteru i pilota Omera Mehića?Vučić našoj deci nudi jeftin parizer, vi našim sinovima nudite obavezno služenje vojnog roka, pa je u redu da znamo u kakvu vojsku ih mi to šaljemo. Vi gospodine Vučeviću možete izbegavati da dajete odgovore na određena pitanja pojedinih narodnih poslanika, ali je vaša dužnost da javnost obavestite šta radite u Gradskoj kući sa osuđenim kriminalcem, jednim od najvećih kriminalaca grada Novog Sada sa kojim ste se slikali u Gradskoj kući. Reč je o Slobodanu Milutinoviću Snajperu koji je osuđen zbog nasilničkog ponašanja prema svojoj ženi i uspeo je da sa nanogicom pobegne prošle godine, a da javnost o tome nije znala ništa.Uhapšen je pre pet dana u Španiji. Kažete da niste znali sa kime se rukujete, pa ne znam kako da vam kažem, ne znam da li je lošije to što ste kao gradonačelnik Novog Sada neobavešteni ko je jedan jedan od najvećih kriminalaca grada Novog Sada, ko se bavi zelenašenjem, ko je narko diler, ko je osuđen za nasilje nad ženama ili sve to znate, ali to vam ne smeta. Znate, građani Srbije moraju da znaju o svim vezama ljudi koji sede u Vladi, i kriminalaca.Danas zaseda Skupština i mi biramo ovde neke ljude za ministre koje je lično Aleksandar Vučić rekao da za njih niko ne bi glasao da njegovo ime nije na listi i to je jedino što Vučić nije slagao. Za kraj, jače od celog ekspozea je poruka Aleksandra Vučića kojom je on juče čestitao svom narodu Praznik rada. Kaže čovek bez radnog staža, van politike kako se za 24 časa nabere kako se za 24 časa nabere isto jagoda kao i za 40. U tom smislu kaže da su građani Srbije lenji i da treba više da rade.Hoće čovek da neguje kult velikog radnika koji nikad ne spava, čovek brine, neumorno radi za nas, ali koliki je Vučić radnik zapravo saznaćemo tek kada ga izbacimo iz politike, jer politika je za njega moć, korupcija, i samoljublje, gaženje neprijatelja, a ne rad. Koliki je Aleksandar Vučić zapravo radnik i koliko je vredan znaćemo kada on bude brao jagode na normu. Koliki ste vi ministri zapravo veliki radnici znaćemo kada recimo, saznamo koliko Vulin može rotkvica da nabere za dnevnicu. Koliko ste vi vredni znaćemo kada vidimo koliko Siniša Mali može da oljušti krompira, ali ne kod poslodavca, nego kao nagradu za dobro vladanje.Demokratska stranka neće glasati za ovu Vladu. Hvala. Dobro. Mislim da je ovo svima došlo kao iznenađenje tako da ćemo krenuti sada, mislim po Poslovniku.

Skupštine. Iako je drugi dan sednice, iako pretpostavljam da su i kandidati umorni, zaista vas molim kada moram to da govorim, da kandidati za ministre ne koriste skupštinske klupe koje su rezervisane za narodne poslanike, naročito da ne budu u njima zavaljeni i da ne leže po njima.Molim njima.Molim vas da kandidati za ministre poštuju minimum protokola rada Narodne skupštine, naročito zbog toga što ovde ne predstavljaju samo sebe, ovde predstavljaju deo izvršne vlasti koju će vršiti u narednom periodu .Skupštinske klupe sa ove strane rezervisane su za narodne poslanike, a konsultacije se vrše u poslaničkim klubovima. Hvala. Dobro, nisam videla da ministri leže po klupama, ali ako je neko legao, nemojte da ste ležali po klupama. Hvala

Gospođo Brnabić, član 103.Imam pravo usmeno da vam ukažem ako mislim da je došlo do povrede, možda nije konkretno od učesnika ovde u raspravi. Pitam vas – ko su ove osobe gore koje sede i slikaju vas u raznim pozama, a te slike, te fotografije izlaze u „Informeru“? Ko je dozvolio i po kom osnovu ovim osobama da sede na galeriji? Sad vas to pitam, znate zašto? Zato što juče izlaze fotografije, ja se spremam za sednicu, a ispada da spavam. Ja vam kažem sad – ko su ove osobe gore na galeriji, po kom osnovu je njima dozvoljeno da sede i da fotografišu narodne poslanike?Ovo nije zloupotreba Poslovnika, najdobronamernije vas pitam zašto. **Ana Brnabić** Molim vas samo za mir u sali, zato što ja zaista ovo želim da čujem. Zanima me šta čovek

fotografišu narodne poslanike sa galerije i po kom osnovu je njima dozvoljeno prisustvo na ovoj sednici? To vas pitam u okviru člana 103. Poslovnika. **Ana Brnabić** Po članu 89, pozvani su da prisustvuju sednici, imaju pravo da prisustvuju sednici, je dobro da imamo javnost u radu. To je takođe nešto na čemu vi uvek insistirate, pa evo sad imamo javnost u radu, ali sad vam javnost u radu smeta zato što ste vi u jednom trenutku, nažalost, zadremali. Ali, ja ne mislim da je to strašno. Ne mislim da je to strašno i hajde da idemo dalje. Molim goste – nemojte da fotografišete ljude ako su malo zadremali. Nije korektno.Dobro. Hoćete li da se izjasnimo?Niste završili?Nastavite, nastavite. Znači, ja vas pitam – ko su osobe na galeriji?

Ko su osobe na galeriji? **Ana Brnabić** Hajde ovako. Razumem da ste bunovni, razumem da ste se probudili, ali ajmo polako. imaju pravo da budu tu ako su pozvani i ako smo dozvolili, po članu 89. Da li znam ime i prezime svake osobe koja je na galeriji? Ne znam, sam potpuno spremna da zamolim službu da vam da, da imate ime i prezime svake osobe koja je na galeriji, ko ih je pozvao i ko ih je

ima pravo da priča o sindikatima i radnicima, jer nije donosio najsramniji Zakon o radu 2005. godine, posle kog je radnik zrenjaninskog preduzeća "Šinvoz" Radiša Stojanov, 16. januara 2008. godine, preminuo u sali beogradskog Doma sindikata, dok je štrajkovao.Posle njega, Zoran Bulatović, predsednik Udruženja tekstilnih radnika u Novom Pazaru, 23. marta 2009. godine, sebi je nožem odsekao mali prst na ruci, par dana posle stupanja u štrajk radnika glađu. Kriminalci DS su tog istog čoveka pretukli 7. juna 2010. godine.Posle tog zakona, Mladen Vasiljević iz sela Vrbice, bivši radnik firme "Knjaz Miloš", odsekao je sebi, 29. septembra 2009. godine,

februara 2011. godine, taj isti čovek je po drugi put morao sebi da zakuca ekser u ruku.Da li o takvim radničkim pravima, da li o takvoj sindikalnoj borbi govorite vi govorite vi iz DS, koji ste rasprodali sve fabrike u Srbiji, koji ste 700.000 radnika isterali iz kuće? O kakvom radu, o kakvim radnicima, o kakvim sindikatima u Srbiji vi imate obraza da pričate iz DS? Hvala vam.

Hvala, predsednice.Ja bih zaista želeo da znam, pošto sam nov u ovom domu, po kom osnovu se gospodin Bojan Torbica javlja za repliku, kada niti je pomenut on, niti njegova poslanička grupa, niti njihov kandidat za ministra. Hvala. Želite li da se izjasnimo u danu za glasanje? Znate, po Poslovniku ima da kada to kažete onda vas ja pitam - hoćete li da se izjasnimo? Ne želite. Dobro.Po

Dakle, u ovoj sali ima mnogo nekih koji su bili u DS. Mnogi od njih su vrlo konzistentni, oni nisu menjali svoje političko opredeljenje. Oni su prosto ljudi uvek istog političkog opredeljenja, oni su za vlast. Oni ne menjaju političko opredeljenje - ko dođe na vlast, oni su s njim. Prema tome, bilo bi dobro da gospodin i svi drugi koji se budu javljali ne pominju u kontekstu DS. U Demokratskoj stranci su ljudi koji su časni i pošteni, ljudi koji se bore za javni interes. Morate prekinuti više sa tim i prekidati one koji u negativnom kontekstu govore o DS, jer to nije jedna od političkih stranaka, to je institucija demokratije u Srbiji.Prema

dve.Sledeća vam je oduzimanje reči.Vi ne znate neke osnovne stvari. Znate, ima prenos ove Skupštine. Ne morate vi da me snimate na videu. Idem na RTS-u, na

To vam je tako. Ima različitih ljudi i među narodnim poslanicima.Izvinite, molim vas, neprimereno je za ovaj dom, ali šta da radite, to vam je demokratija.Po Poslovniku, Milojičić.Izvolite. Hvala, uvažena predsednice.Reklamiram član 108. O redu na sednici stara se predsednik Narodne skupštine.Ja skupštine.Ja sam nekoliko puta do sada rekao da ću zatražiti, čim izaberemo Vladu, da uvedemo alko test.Molim budućeg ministra policije da to radimo, jer šetajući se po sali za poslanikom Ćutom, poznatim kao vinjak efendija, ja sam našao i, evo, želim da mu vratim ovo što je njegovo.Dođite slobodno, uzmite vinjak i da nas pustite da radimo ozbiljne stvari i da završimo ovu sednicu na miru.Hvala. Narodni poslaniče Milojičiću, još jedna opomena i za vas zato što ovo niste smeli da uradite, niti smete da unosite alkohol u ovu salu.Ako

Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi gospodine Vučeviću, kandidati za članove buduće vlade, koleginice i kolege narodni poslanici i, pre svega, građani Republike Srbije, mi danas imamo ispred sebe ekspoze i predlog kandidata za članove buduće Vlade Republike Srbije i, kao što smo i juče čuli, nemamo nikakvih dilema po tom pitanju.Biće to Vlada kontinuiteta u pogledu daljih investicija, u pogledu daljeg razvoja i ulaganja, ali ono što pre svega jako bitno mi ćemo imati još jednom srpsku vladu, a ne onako kako je to nekada bilo u vreme onih koji danas pretenduju da se dočepaju vlasti, pa, su nam i strani ambasadori i tajkuni sastavljali vlade, a oni se nama onako cerekajući se direktno u lice podsmevali da su oni praktično ti koji odlučuju o tome ko će voditi Srbiju.Tako je bilo nekada kada nam je država bila opustošena i kada smo imali gotovo pola miliona ljudi bez posla i na ulici, ali ono što je jako važno, dakle, danas smo čuli mnogo toga. Ako bismo trebali na sve da odgovorimo, za to prosto nema vremena, ali imajući u vidu da smo od prethodnog govornika sa liste čuli nešto što prosto nije ni čudo da članovi njihove partije danas koje kuda po belom svetu govore da ih ništa ne razumeju i da im ništa nije jasno šta su zapravo hteli da kažu, na mene je najjači utisak ostavilo ono što je rekao i o čemu je govorio šerif iz Trstenika, inače jedan od najplaćenijih predsednika opštine, koji je sam sebi povećao platu. Istine radi, ja na neke stvari moram da odgovorim.Dakle, niko nas iz Srpske napredne stranke nije izbacio iz lokalne vlasti u Trsteniku. Mi smo te 2015. godine svojom voljom, jer smo sami smatrali da tako treba, jer nismo želeli da budemo deo pogubne vlasti i da dajemo legitimitet jednoj takvoj politici, izašli iz lokalne Skupštine u Trsteniku.Zaista, kada govorimo o tome koliko je opustošena opština Trstenik, moram da se osvrnem na činjenicu da je pred izbore 2016. godine učinjeno, dakle, pored svih tih sramnih stvari o kojima smo danas slušali, učinjen još jedan presedan. Dakle, u fabrici „Petoletka“ je zaposleno više stotina ljudi. Svi direktori pojedinačnih fabrika su morali da budu kandidati na njihovim listama da bi, što šerif iz Trstenika, što članovi njegove porodice i najbliži saradnici, bili direktni članovi upravnih i nadzornih odbora, kojekakvih plaćenih funkcija. E takvi ljudi danas sebi daju za pravo da nama ovde sole pamet i da kritikuju, pre svega, ne samo ekspoze i, prosto, kandidate za članove buduće Vlade, već politiku predsednika Aleksandra Vučića, koja je Srbiju nepovratno promenila na bolje.Ono na šta ja posebno moram da se osvrnem je da mi ispred sebe imamo jedan tim koji je na istoj strani, na strani naše države i na strani našeg naroda i to nam je u ovim trenucima preko potrebno pre svega da bismo uspeli da se sačuvamo sa jedne strane, a sa druge strane da bismo mogli da napredujemo i da budemo još bolji. Reč je o ljudima koji, nemam dileme po tom pitanju, imaju energije, spremni su da, ne štedeći sebe, rade i da ispune sve i odgovore praktično na sve zadatke i izazove koji se pred njih postave, a mi, građani Republike Srbije, buduće Vlade očekujemo da sačuva mir, da nastavi dalji ekonomski rast, napredak i doprinos boljem životnom standardu naših građana, ali i da odbrani slobodarski duh, da odbrani samostalnost, suverenost i nezavisnost Srbije.Mi smo, zahvaljujući pre svega viziji predsednika Aleksandra Vučića uspeli da ostvarimo i da uradimo ono što je na izgled delovalo nemoguće, pa nas 2027. godine očekuje i velika EXPO izložba. Dakle, niz projekata, mnogo toga korisnog za sve građane Republike Srbije. Dakle, mnogo novca je opredeljeno upravo za čitav projekat „Skok u budućnost“, ali je suština čitave priče, dakle, i kada govorimo o projektu i kada govorimo o samoj izložbi, činjenica da nisu važni samo brojčano, u smislu broj projekata i količine izdvojenog novca, već je suština šta će naši građani i koje će sve benefite imati građani Republike Srbije od svega toga. moći brže i jednostavnije i lakše da putujemo do posla, hoćemo li imati više vremena da provedemo sa svojom porodicom, hoće li nam deca udisati čistiji vazduh, hoćemo li imati bolju, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Samo kada tako postavimo politiku i samo kada tako gledamo na stvari, možemo da ostvarimo napredak.Za kraj ja moram da kažem da je naš slavni nobelovac Ivo Andrić govorio da je svaki čovek dužan svom zavičaju. sigurna da među kandidatima za članove buduće Vlade ima mnogo onih koji su pokazali zapravo kako ljudi u politici srcem rade za svoj kraj. Niko nije uradio za Ub i Kolubarski okrug više od Darka Glišića, niko nije uradio za Novi Sad više od gospodina Vučevića, ali kao neko ko dolazi iz Kruševca, ja moram da priznam, i svi Kruševljani tome svedoči, nije uradio za Kruševac i čitav Rasinski okrug više od Bratislava Gašića i mi danas imamo i Moravski koridor. Imaćemo i istočnu obilaznicu. Imamo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Imaćemo i potpuno rekonstruisanu opštu bolnicu u Kruševcu i novu halu sportova i niz drugih projekata, što zapravo pokazuje da ova država ulaže u sve sfere društvenog života, ali i u sve krajeve Srbije.Nema dileme da ćete, ja sam u to sasvim sigurna, što se tiče poslanika Srpske napredne stranke, ali i naše vladajuće koalicije, dobiti punu podršku, jer vi podržavte ne samo politiku predsednika Aleksandra Vučića, već politiku kojoj je Srbija interes i srpskog naroda.Hvala. Hvala vam.Reč ima mandatar Miloš Vučević.Izvinjenje zato što vam nisam ranije dala reč. Hvala, predsednice.Naravno, iskoristiću priliku da se zahvalim gospođi Neveni Đurić na diskusiji, na svemu onome što je rekla, ali da se vratim na ono što je bilo pre toga u diskusiji, odnosno o čemu je govoreno i ne bih se javio da nije, po meni, učinjen skandal i to po ko zna koji put, kad god se desi neka tragedija u našem narodu, u našoj državi, uvek ima tih ptica zloslutnica koje dočekaju prosto da prvi zapevaju,

specijalca i padobranca i gnjurca, diverzanta, pripadnika 72. brigade za specijalne operacije, koji nije poginuo ni na kakvoj ne znam kakvoj vežbi koju vi prikazujete da bi trebalo valjda da zadovoljava nekog pa nam gine vojska, nego obavljajući svoje redovne profesionalne aktivnosti. To je čovek koji je 23 godine bio u vojsci, obavljao najteže i najodgovornije poslove, bio deo ratne mornarice dok je Crna Gora bila sa nama, a posle bio u najelitnijim jedinicama Vojske Srbije.Ja sam bio u toj porodici istog dana kada je pronađeno telo poginulog zastavnika, junaka Miodraga Toškovića, video i suprugu Snežanu i dve od tri ćerke, bio na sahrani i razumeo, ne mogu da kažem doživeo, razumeo bol te porodice. A ne znam ko je vama dao za pravo da kažete šta i kako se to desilo, odnosno odigralo i da to ubacujete u jeftin politički kontekst da država zaboga ne brine o sudbini onih koji je čuvaju? Apsolutno vam ne dozvoljavam da bacite ni promil senke, ni milimetar senke na tu tragičnu smrt i pre svega na bol porodice Tošković, čestite porodice, supruge Snežane i njene tri ćerke koje su ostale i koje danas nemaju supruga, odnosno oca.Treba da vas je stid što ste spominjali taj događaj da bi ne znam šta prikazali kako država ne vodi valjda računa, jer nam ginu vojnici na vojnim vežbama. To su ljudi koji su se prihvatili odgovornog posla, posla koji nosi visok i veliki rizik. To su ljudi koji obavljaju najsloženije vojničke zadatke, vrše borbena dejstva, obučavaju se da brane državu u svim mogućim uslovima i svesni su kakav rizik nose.Da vas podsetim, dešavala su se, nažalost, i ranije, ne mogu da isključim i u budućem vremenu, voleo bih da mogu, nesreće kada smo gubili vojnike u mirnodopskim uslovima, ali nikada niko to nije iznosio u političkim govorima.Sedmog jula 2009. godine srušio se MIG 29, kada je poginuo pilot Rade Ranđelović i vojnik Milan Ulemek. Niko to nije spomenuo ni u jednom političkom govoru, ni u jednoj raspravi, niti je bilo koga optuživao da bi dobijao jeftine političke poene. I dopustite da istražni organi i civilni i vojni utvrde šta se desilo prilikom pogibije Miodraga Toškovića, našeg zastavnika i povređivanja vodnika Vojvodića. Pustite da se utvrde činjenice i okolnosti, to zaslužuju njihove porodice, a ne da vi ovde iz skupštinske klupe dajete sebi za pravo da vi opservirate i zaključujete kako je do toga došlo, jer eto, vi ste brižni za njihove za njihove porodice, jer vi pretpostavljate da se desilo nešto što nije smelo da se desi, pa pretpostavljate da je neko napravio propust, a to je naravno uradila politika, jer politika želi da joj ginu vojnici.To je sramota. To se nikad nije dešavalo u srpskoj politici, od zloupotrebe ubistva dece u školi, ljudi, mladih ljudi u Malom Orašju i Duboni. Prosto, ne mogu da razumem tu potrebu da svaku nesreću koja nam se desi koristite da bi prikazali da ste vi, bre, jedini sposobni koji možete politički nešto da uradite.(Radomir Lazović: Hajde dosta!)To što mi govorite, pokazuje o vašem nepoštovanju i ovog čoveka koji je poginuo za Srbiju. Vas treba da bude sramota, jer sam pričao o zastavniku Vojske Srbije, koji je poginuo vršeći svoje dužnosti, a vi mi vičete – dosta. Vas treba da bude sramota što ste ga stavili u usta i što meni vičete – dosta, dok spominjem ime srpskog heroja i njegove porodice koja trpi ogroman bol, vas da bude sramota.

Rakić, niste u sistemu. Zoran Lutovac je u sistemu.Zar ne mislite da ste dovoljno rekli?Izvolite, još jedna prilika. Neko je već ovde rekao da Miloš Vučević još nije postao premijer, a već laže. Znači, najgrublje je izvrtao moje reči koje sam ovde izgovorila. U to je mogao da se uveri svaki građanin i građanka koji su gledali ovaj TV prenos, kao i svako ovde u Skupštini.Pod broj jedan, ja nisam nikoga optuživala, ja sam samo postavljala pitanje i tražila odgovornost za smrt oficira. To mi daje za pravo to što sam narodna poslanica. Zadatak narodnog poslanika i jeste da postavlja pitanja i da bude kontrolor izvršne vlasti, pa i Vlade, pa i ministra vojske koji je u ovom slučaju bio dotični Miloš Vučević.Ja sam kao narodna

da uvede obavezni vojni rok, ja sam majka šesnaestogodišnjeg dečaka, imam pravo da pitam u kakvu vojsku mi to šaljemo naše sinove, kada nam ginu najiskusniji oficiri? Ja sam upravo to da je poginuo jedan od najiskusnijih vojnika naše vojske, kao i onaj vojnik na Pešteru, kao i pilot koji je izgubio život u helikopterskoj nesreći. Ja sam zabrinuta kao majka i kao kao narodna poslanica u kakvoj to državi mi vaspitavamo našu decu. Ja ne optužujem, ja tražim odgovore, a odgovor nisam dobila.Zato vas ponovo, Miloše Vučeviću, pitam ko je odgovoran odgovoran za smrt svih ovih vojnika? Odgovorite mi to sada, ovde pred kamerama i u ovom domu. **Sandra Vi niste nastupili kao neko ko pita kao narodni poslanik, nego kao istražni organ i to ste sada ponovo učinili, jer vi postavljate ne pitanja, nego zaključke iz istražnih postupaka.Ja nisam ovlašćen da govorim ko je kriv, jer nisam ni istražni sudija, odnosno tužilaštvo, niti sud koji će utvrditi, niti sam vojna kriminalistička policija, odnosno vojna policija koja isto utvrđuje činjenice. Ja stvarno sebi ne dajem za pravo da kažem ko je kriv ili nije kriv. Za neke stvari koje ste spomenuli je utvrđena odgovornost, za neke će biti utvrđena odgovornost.Ja sam govorio u kontekstu da nije fer i nije normalno, nije pristojno da koristite u raspravi o izboru Vlade smrt profesionalnog vojnika koji je obavljao svoje redovne poslove i da to u političkom kontekstu dovodite u vezu sa vlašću, odnosno izborom Vlade, jer zaboga, premijer je neko ko treba da bude ili ko će biti izabran kao premijer, a bio je ministar kome je poginuo vojnik, a on nije vodio računa o svom vojniku, odnosno profesionalnom vojniku, odnosno ovde konkretno zastavniku, podoficiru Miodragu Toškoviću.Ko treba da služi vojni rok ili u kakvu vojsku šaljemo našu decu? Slaćemo u našu srpsku vojsku, Vojsku Srbije, koju niste uspeli da uništite. I ja sam otac jednog sina od 23 godine, jednog od 16 godina, jedan služio dobrovoljno, jedan će, nadam se, ići kao i svi ostali dečaci kada mu mu dođe vreme da služi vojni rok. Služili, nikad se nismo sklonili, možete da proverite, i u svim ratovima učestvovali, direktne žrtve podneli i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, direktnoj liniji, nikad nismo dezertirali i nikada nismo govorili protiv svoje vojske i nikada nismo politički zloupotrebljavali smrt bilo kog vojnika, ma i bilo kog čoveka u našoj državi. I to nas razdvaja za svagda.Neka